Borist hefur bréf frá 2. varaþingmanni Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi, Ingu Björk Margrétar Bjarnadóttur, dagsett 3. maí sl., þess efnis að hún segi af sér varaþingmennsku fyrir flokkinn. Samkvæmt þessu færast varamenn flokksins neðar á listanum upp um eitt sæti

um skrifleg svör ráðherra við fyrirspurnum frá alþingismönnum, frá Arndísi Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur og Birni Leví Gunnarssyni. Þá hafa borist bréf frá mennta- og barnamálaráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurn á þskj. 1282, um nefndir á vegum ráðuneytisins og kostnaður vegna þeirra, frá Berglindi Ósk Guðmundsdóttur, og á þskj. 1412, um vistun fylgdarlausra barna á flótta sem eru ekki í fóstri á vegum barnaverndaryfirvalda, frá Arndísi Önnu Kristínardóttur Gunnarsdóttur.

„Sérsveit ríkislögreglustjóra“ — áður oft kölluð víkingasveitin — „er hreyfanlegt lögreglulið sem er sérþjálfað til þess að takast á við vopnuð lögreglustörf og öryggismál, þar með talin hryðjuverk og stórfelld ofbeldisbrot.“ Hér áður fyrr voru fyrirsagnir vegna útkalla sérsveitarinnar á þá leið t.d. að sérsveitin hefði verið kölluð til vegna manns sem gekk um í Skeifunni vopnaður skammbyssu og virtist ógna fólki. Þá var vopnaður maður handtekinn sem gekk berserksgang vopnaður skotvopni. Þetta voru tilfellin áður og þau voru fá. Fréttum af aðgerðum sérsveitarinnar fer fjölgandi. Hvernig er þetta í dag? Sérsveit ríkislögreglustjóra fór húsavillt í Kópavogi og vakti mann, fullvopnuð. Í öðru tilfelli fór hún með offorsi að heimili fjölskyldu þar sem allt var með kyrrum kjörum vegna barns sem hafði sést að leik. Í fyrra hafði sérsveitin í tvígang afskipti af sama ungmenninu, fyrst í strætó og svo þar sem hann sat að snæðingi í bakaríi með móður sinni. Sérsveit var kölluð út til að handtaka mann í Tjarnabyggð, byssu miðað á manninn og 15 ára son hans en í ljós kom að þeir tengdust málinu alls ekki. Skotrifflum var beint að ungum manni sem vogaði sér að gera við bílinn sinn í Grindavík. Þá vakti handtaka tveggja manna í Mjóddinni óhug vegfarenda, þar á meðal 11 ára stúlkna sem voru á leiðinni á Barbie-kvikmyndina. Þeir voru grunaðir um að hafa flutt til landsins um 2 kíló af kókaíni og vera að sækja það. Og nú síðast fór sérsveitin að Vernd, þar sem fólk er að reyna að koma fótum undir sig aftur í lífinu, til þess að ræða við mann. Maður tilkynnti um það á Facebook að hann hefði skotið hundinn sinn, að sögn fyrir velferð hundsins, og hálfum mánuði síðar ræðst sérsveitin heim til hans

Herra forseti. Fyrir velferðarnefnd Alþingis liggur frumvarp frá hæstv. félagsmálaráðherra um endurskoðun á örorkulífeyriskerfinu. Þar er margt gott og mikilvægt en á frumvarpinu eru líka mjög alvarlegir ágallar, stórhættulegir ágallar sem ég tel að Alþingi verði að bregðast við ef ætlunin er að afgreiða málið í sæmilegri sátt. Þá vil ég nefna sérstaklega reglur um svokallaðan virknistyrk, sem verður 95.000 kr. og ætlaður þeim sem eru metnir með takmarkaða starfsgetu og settir á hlutaörorkulífeyri. Þessi styrkur mun falla alfarið niður um leið og fólk vinnur sér inn 1 kr. í atvinnutekjur, þannig að ef öryrki þiggur hlutastarf og fær greiddar 100.000 kr. á mánuði þá sitja eftir 5.000 kr. fyrir skatt. Hér er verið að búa til nýja ofurskerðingu sem vinnur gegn atvinnuþátttöku. Með þessu eru öryrkjar í atvinnuleit í raun látnir sæta strangari reglum heldur en aðrir atvinnuleitendur af því að þeir njóta í dag 86.000 kr. frítekjumarks á mánuði og hafa svigrúm til að sinna tilfallandi vinnu án þess að verða fyrir skerðingum. Það verður strangara hjá öryrkjum. Svo eru það refsingarnar. Til þess að fá virknistyrk og njóta fullrar framfærslu þarf öryrkinn að vera reiðubúinn að taka hverju því starfi sem býðst, óháð menntun, áhugasviði og hæfileikum. Ef öryrkinn hafnar starfi eða atvinnuviðtali er honum refsað með tveggja mánaða niðurfellingu virknistyrksins. Ef það gerist aftur er honum refsað með þriggja mánaða niðurfellingu í viðbót. Þannig ætla stjórnvöld að vera með svipuna á lofti gagnvart öryrkjum, vera með refsivöndinn

Virðulegur forseti. Auknar heimildir, rafbyssur, hríðskotarifflar. Þetta er það sem við heyrum þegar þingmenn og ráðherrar Sjálfstæðisflokksins tala um þegar þeir fjalla um löggæslu. Það er hins vegar athyglisvert að ræða við lögregluna sjálfa og hlusta á hvað hún óskar eftir; bætta vinnuaðstöðu og launakjör. Sannleikurinn er sá að það er erfitt að fá gott starfsfólk í lögregluna og halda því til lengdar. Ekki hjálpar þegar heilu lögreglustöðvarnar eru skemmdar af myglu. Fleiri lögreglumenn í almenna löggæslu er eitt af því sem þau nefna. Undanfarin ár hefur byggst upp mikil sérhæfing. Kynferðisbrotadeild efld, deild til rannsókna á skipulagðri brotastarfsemi efld. Það er að sjálfsögðu gott þegar fjármagn er sett í að bæta þjónustu á ákveðnum sviðum en það hefur komið stórlega niður á almennri löggæslu. Í dag eru helmingi færri á almennri vakt en fyrir tíu árum síðan. Forvarnir og samfélagsleg löggæsla hafi verið sett á hakann. Í dag er tveir og hálfur starfsmaður í samfélagslegri löggæslu á höfuðborgarsvæðinu. Það er einn lögreglumaður á hverja 100.000 íbúa. Í Finnlandi er það hlutfall einn á hverja 5.000 íbúa. Alls staðar í heiminum hefur verið sýnt fram á mikilvægi þess að efla samfélagslega löggæslu á sama tíma og við höfum dregið hana saman. Kannski er það ástæðan fyrir auknu ofbeldi og hörku, sér í lagi meðal unglinga. Í fjármálaáætlun þeirri sem liggur fyrir þinginu er gert ráð fyrir 1% niðurskurði á fjármagni til löggæslu frá 2026, niðurskurði á krítískum innviðum sem tryggja öryggi íbúa okkar. Þarna fer hljóð og mynd alls ekki saman við eldmóð Sjálfstæðismanna um aukið öryggi í bættum heimi.

Hæstv. forseti. Nú í hádegisfréttunum kom fram að 23 hefðu nýlega greinst með kíghósta hér á landi en að smitin væru líklega fleiri. Kíghósti er alvarleg öndunarfærasýking og fyrir henni hefur verið bólusett í marga áratugi. Kíghósti er sérstaklega hættulegur fyrir ung börn, fólk með veikt ónæmiskerfi og barnshafandi. Bólusetningin kemur ekki í veg fyrir smit en hún kemur í veg fyrir alvarleg veikindi sem geta fylgt sjúkdómum. Vegna bólusetningar hefur dánartíðni vegna kíghósta minnkað verulega en sjúkdómurinn er samt sérstaklega hættulegur börnum yngri en sex mánaða. Það er hins vegar þannig að bólusetningin endist einungis í tæplega tíu ár og því þurfa fullorðnir einstaklingar að fá nýja bólusetningu. Annar sjúkdómur, mislingar, var nær horfinn hér á landi en nú í febrúar var ákveðið að ráðast í bólusetningarátak til að sporna gegn hópsýkingu mislinga hér á landi því að upp komu mörg tilvik í byrjun árs. Ástæðan fyrir þeim fjölda tilvika er sú að færri eru að láta bólusetja sig. Það þykir mér vera þróun sem vert er að hafa áhyggjur af. Bólusetningar hafa skipt gríðarlega miklu máli við að tryggja öryggi okkar. Sjúkdómum hefur verið útrýmt vegna bólusetninga, til að mynda bólusótt. Það eru þó margir sem af einhverjum ástæðum geta ekki fengið bólusetningu, t.d. vegna undirliggjandi sjúkdóma, en þeir þurfa að treysta á að aðrir fari í bólusetningu til að koma í veg fyrir dreifingu sjúkdóma. Þess vegna er mikilvægt að fólk fari inn á Heilsuveru og skoði hver staðan er á bólusetningum hjá sér og hvort þörf sé á að fara í bólusetningu. Það er mikilvægt fyrir öryggi okkar allra að alvarlegir sjúkdómar fái ekki að skjóta rótum hér á landi.

„[É]g er búinn að fylgjast með þessu í 50 ár. Þetta er ógeðslegt þjóðfélag, þetta er allt ógeðslegt. Það eru engin prinsipp, það eru engar hugsjónir, það er ekki neitt. Það er bara tækifærismennska, valdabarátta.“

Margur hefur eflaust létt á hjarta sínu við nefndina en þegar hundslappadrífu mörg þúsund blaðsíðna linnir standa þessi orð líkt og steinn upp úr fönn. Það er nefnilega alveg rétt hjá Styrmi að þetta er ógeðslegt. Sjálfstæðisflokkurinn var og er undarlega samansúrrað bandalag þar sem þræðir heimóttarskapar, hagsmuna, frændhygli og vænisýki renna svo fagurlega saman í naflastreng skrímslis sem lítur samt út eins og sauðkind í teinóttum jakkafötum.“ Þetta skrifar Páll Ásgeir Ásgeirsson 31. mars 2015 í það sem hét þá Stundin en nú Heimildin. Hvers vegna er ég að lesa þetta upp núna? Hvers vegna er ég að vísa í þetta núna? Jú, það er vegna þess að það er með hreinum ólíkindum hvernig stjórnvöld í rauninni voga sér að koma fram við íslenskan almenning og þá sem höllustum fæti standa, talandi um að hér sé jöfnuður hvað mestur í heiminum, vitandi það að það er vaxandi fátækt.

Í hvaða tilgangi er það mögulega? Hvers konar samfélagi búum við í? Hvers konar stjórnvöld eru það sem ráðast alltaf á þá sem höllustum fæti standa í samfélaginu? Ég tek undir hvert einasta orð

eitthvað sem heitir leikskólavandi, séríslenskt orð. Við eigum ekkert slíkt orð um önnur skólastig þessa lands. Hvenær ákváðum við bara að það væri ásættanlegt í okkar samfélagi að foreldrar smábarna þyrftu að ganga í gegnum eld og brennistein ár hvert til að koma börnum sínum inn á leikskóla? Þetta er vandamál úti um allt land, ekki bundið við höfuðborgina eina. Það er afleiðing af því að það er enginn raunverulegur fókus á þessum verkefnum í íslenskum stjórnmálum. Það verður að breytast. Við höfum tekið þessu sem allt of sjálfgefnum hlut í gegnum tíðina, rétt eins og mörgum

á þessum sjálfsögðu réttindum sem eigi að standa öllum börnum og öllum foreldrum til boða. Það er líka sláandi að lesa um aðstæður fólks í Reykjavík sem getur ekki gengið að því vísu að fá pláss fyrir börnin á leikskóla nálægt eigin heimili. Margir foreldrar hafa hreinlega sett sig í samband við mig,

sem myndi taka af allan vafa um lögmæti systkinaforgangs og tengingu leikskóla við búsetu fólks. Það hljóta allir að sjá að núverandi ástand er fullkomlega óboðlegt. Forseti. Stóra verkefnið okkar núna á næstu misserum er að gera íslensku leikskólana aftur að því flaggskipi jafnréttis sem þeir eitt sinn voru. Sveitarfélög og ríki verða að taka höndum saman um raunhæfar og álitlegar lausnir með jafnrétti að leiðarljósi. Það er kominn tími til að skoða lögbundinn rétt til leikskólavistar að norrænni fyrirmynd og tryggja forsvaranleg kjör leikskólakennara. Forseti. Þetta er grjóthart mál sem á alla athygli skilið.

Virðulegi forseti. Ég kem hér til að fagna því að nú er verið að fjölga ferðum sem fást endurgreiddar frá Sjúkratryggingum vegna nauðsynlegrar heilbrigðisþjónustu sem er sótt utan heimabyggðar. Um síðustu áramót fjölgaði endurgreiddum ferðum úr tveimur í þrjár og nú verður ferðunum fjölgað í fjórar á ári. Í fjáraukalögum sem eru á dagskrá þingsins í dag er tillaga um sérstaka fjárveitingu til að mæta kostnaðinum við fjórðu ferðina og er það einn liður í aðgerðum stjórnvalda til að greiða fyrir kjarasamningum. Þessi aðgerð er mjög mikilvæg til að auka og jafna aðgengi að heilbrigðisþjónustu óháð búsetu, með því að draga úr kostnaði við að sækja heilbrigðisþjónustu fjarri heimabyggð. Það hefur verið stefna Framsóknar að lækka greiðsluþátttöku sjúkratryggðra. Breytingar á reglugerð um ferðakostnað sjúkratryggðra og aðstandenda innan lands falla einmitt að þeim markmiðum ásamt því að falla að heilbrigðisstefnu til ársins 2030. Þetta er meðal margra jákvæðra frétta úr heilbrigðiskerfinu á síðustu mánuðum. Þessa aðgerð er einmitt mikilvægt að horfa á í samhengi við samninga við sérfræðilækna sem gengið var frá síðastliðið sumar eftir samningsleysi frá 2019. Meðan ekki voru til staðar samningar við sérfræðilækna var ekki hægt að segja að allir hefðu sama aðgang að heilbrigðisþjónustunni en með þessum samningum lækkaði greiðsluþátttaka einstaklinga en þjónusta sérfræðilækna hafði hækkað jafnt og þétt í samningsleysinu. Þá styður samningurinn við sérfræðilækna við framþróun í þjónustu með sérstakri áherslu á nýsköpun, stafræna þróun og fjarheilbrigðisþjónustu. Þannig er ætlunin að styrkja umgjörð allrar starfsemi læknanna ásamt því að tryggja aðgengi að henni, m.a. með sérstöku ákvæði um að leita leiða til að auka viðveru sérfræðilækna á landsbyggðinni.

Virðulegi forseti. Áskoranir íþróttafólks eru mér hugleiknar. Nýverið kynnti starfshópur mennta- og barnamálaráðuneytisins skýrslu um stöðu og réttindi afreksíþróttafólks.

muni hafa umtalsvert forvarnagildi, efla almenna heilsu, farsæld og lýðheilsu á Íslandi til lengri tíma litið og samhliða draga úr útgjöldum heilbrigðiskerfisins. Mat starfshópsins er að skapa þurfi breiða samstöðu og aðkomu að verkefninu til framtíðar svo að unnt sé að ná framúrskarandi árangri á alþjóðlegum vettvangi íþrótta. Fjölmargar tillögur eru settar fram í skýrslu hópsins, m.a. að afreksmiðstöð Íslands verði stofnuð, settur verði á laggirnar launasjóður afreksíþróttafólks og komið verði til móts við kostnaðarþátttöku íþróttafólks í landsliðsverkefnum. En hvers vegna er þetta mikilvægt? Íþróttir sameina okkur og öll höfum við upplifað augnablik, ýmist í sigri eða ósigri, sem eru okkur minnisstæð. Við gleymum stað og stund og sameinumst í augnablikinu. Afreksíþróttafólk er fyrirmyndir í samfélaginu. Það veitir börnum og ungmennum innblástur og trú á að allt sé hægt með elju, þrautseigju og þrotlausri vinnu. Það er engin greið leið á toppinn og það er stefna okkar í Framsókn að við eigum að gera enn betur í því að styðja við íþróttastarf og sérstaklega þau sem eiga möguleika á að skara fram úr og ná árangri á heimsmælikvarða. Vinna við þetta brýna verkefni er í farvegi og von er á þingsályktunartillögu á haustdögum. Að lokum vil ég staðfæra og útvíkka fleyg orð Winstons Churchills þegar hann var á stríðstímum beðinn um að skera niður fjármagn til lista: Ef ekki væri fyrir íþróttir, menningu og listir, til hvers erum við?